Hvala.

u ime Klub zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Nikola Mažar. Izvolite.

u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govorit poštovana zastupnica Sandra Benčić, izvolite. **Benčić, Sandra

(HDZ)** Sada ćemo poštovane zastupnice i zastupnici ići na sljedeću točku, a to je na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za zakonodavstvo predlaže Hrvatskom saboru provođenje objedinjene rasprave o točkama dnevnog reda predviđenog za danas, a to su: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 414. Zatim: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 415. i - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 416. Je li netko protiv tog prijedloga? Nije nitko. Prema tome ako nije, utvrđujem da ćemo provesti objedinjenu raspravu o navedenim točkama. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava RH i članaka 172. i 2014. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovi zakonski prijedlozi rasprave po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za obitelj, mlade i šport, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani državni tajnik Sanjin Rukavina, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave. Izvolite. **Rukavina, Sanjin** Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjene saborske zastupnice i zastupnici, dame i gospodo. Zaključkom o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma od 12. svibnja 2022. godine Vlada je utvrdila ključne mjere i aktivnosti usmjerene na jačanje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Vezano uz sprječavanje zlouporabe pravnih osoba u nezakonite svrhe predviđeno je donošenje odgovarajućih izmjena i dopuna predmetnih zakona. U tom pogledu postojeći pravni okvir uređuje se na sljedeći način. Dopunjuju se odredbe Zakona o ustanovama kojima su propisani opći uvjeti za imenovanje ravnatelja ustanove na način da to ne može biti osoba kažnjena za kažnjena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenje stečaja, pogodovanje vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga na način kako je to propisano važećim odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Navedeni uvjeti dodatno će se postrožiti te će se zakonske zapreke uključivati i osobe kažnjene za kaznena djela pranja novca i financiranja terorizma kroz izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima koje će uslijediti. Dopunjuju se i odredbe kojima su propisani slučajevi u kojima je upravno vijeće dužno razriješiti ravnatelja ustanove te se utvrđuje prekršajna odgovornost ustanove koja ima ravnatelja kažnjenog za neko od spomenutih kaznenih djela. Izmjenama i dopunama Zakona o udrugama uređen je postojeći pravni okvir za udruge sa svojstvom pravne osobe i strane udruge u dijelu koji se odnosi na osnivanje udruge, strane udruge udruge i osobu ovlaštenu za zastupanje udruge i strane udruge na način da te osobe ne mogu biti osobe koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela financiranja terorizma ili kazneno djelo pranja novca dok traju pravne posljedice osude, te osobe za koju su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja

Ujedno u cilju jačanja učinkovitosti hrvatskog pravnog sustava zaštite prava djece propisano je da osnivač udruge je osoba ovlaštena za zastupanje udruge koja je u izravnom doticaju sa djecom ne mogu biti osobe koje su pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta

dok su pojedine odredbe o prestanku udruge uređene na način kojim će se omogućiti efikasnije provođenje postupka brisanja iz registra udruga i registra stranih udruga. Izmjenama i dopunama Zakona o zakladama uređen je postojeći pravni okvir za zaklade i strane zaklade u dijelu koji se odnosi na zakladnika, stranu zakladu, osobu ovlaštenu za zastupanje i članove tijela upravljanja zaklade na način da te osobe ne mogu biti osobe koje su pravomoćno osuđene za kazneno djelo financiranja financiranja terorizma ili kazneno djelo pranja novca. Dok traju pravne posljedice osude te osobe za koju su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom. Pored toga propisana je zapreka za osobu ovlaštenu za zastupanje zaklade i strane zaklade, te članove tijela upravljanja zaklade na način da te osobe ne mogu obavljati navedene funkcije ako su pravomoćno osuđene i za određena predikatna kaznena djela iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. U Zakonu o udrugama i u Zakonu o zakladama odgovarajuće je uređen kontrolni mehanizam za provjeru svih podataka danih u fazi osnivanja pravne osobe tako što je dodatno propisana i dužnost nadležnog upravnog tijela, da u svrhu utvrđivanja činjenica danih u izjavi po službenoj dužnosti provjeri točnost tih podataka u odgovarajućoj službenoj evidenciji. Isto tako, propisano je da će se postojanje zapreke izrečene mjere upisati u registre čime se doprinosi transparentnosti podataka o pravnim osobama. Ovakvim uređenjem ojačat će se hrvatski pravni sustav, te se predlaže donošenje ovih zakona. Hvala. Prije nego što prijeđemo na replike pozdravljamo na galeriji i drugu skupinu učenica i učenika talijanske srednje škole Scuola media superiore italiana Leonardo da Vinci iz Buja. A sada idemo na replike. Prva je poštovanog zastupnika Mažara. Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani državni tajniče kao što ste i sami u obrazloženju rekli, dakle ovim izmjenama i dopunama ovih triju zakona na neki način se proširuju i pooštravaju određene kazne vezano i za određene važeće odredbe i u Zakonu o trgovačkim društvima. Dakle, sada se ovdje uključuje i taj širi dio vezan za nove, dakle aktivnosti financiranja terorizma i sprječavanja pranja novca što je pohvalno. Dakle, na neki način imamo nastavak reforme i pravosuđa i antikorupcijskih mjera. Ja bih postavio dva konkretna pitanja: Zašto ravnatelju za kojega se utvrdi da ne može biti ravnatelj ne prestaje mandat po sili zakona i smatrate li da predložene prekršajne kazne su primjerene ovakvim kaznenim djelima? Hvala lijepo poštovani saborski zastupniče. Što se tiče ovih prijedloga kazni apsolutno smatramo da su oni u skladu i sa zakonom i da su one apsolutno dovoljne dovoljne jer se radi, što se tiče zaklada i udruga, radi se o neprofitnim organizacijama. Tu je samo razlika u visini u odnosu na kazne u smislu da li službenik u upravnom tijelu donosi obvezni prekršajni nalog ili pokreće optužni prijedlog. Što se tiče ovoga dijela razrješenja automatizmom ravnatelja to jednostavno nije moguće, jer upravno, to znači upravno vijeće upravlja ustanovom i upravno vijeće je ono koje je potrebno imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja, ali jasno je da će ono postupiti u najkraćem roku kako bi se nesmetano mogla obavljati djelatnost određene ustanove. Poštovani tajniče, mislim da većina klubova apsolutno prihvaća i pozdravlja donošenje ovakvih promjena u zakone. Ali ono što je zbunjujuće je to što se ne unesu oštrije mjere i u Zakon o trgovačkim društvima zato što tamo ima najviše malverzacija. se ne razumije./… a to je pitanje zbog čega ove promjene nisu donesene ranije? Zašto nama trebaju međunarodne organizacije utjecati na nas da bismo uvidjeli pozitivne promjene u naše zakone. Zakon o sprječavanju pranja novca imamo već godinama donesen, a istovremeno nismo sve ostale zakone prilagodili tom zakonu. I dalje se dešavaju malverzacije i dalje se rješavaju problemi i dalje oni koji su htjeli raditi mogli su raditi što su htjeli. Znači moje je pitanje zbog čega to nije napravljeno ranije bez utjecaja vanjskih organizacija? **Reiner, Željko Što se tiče Zakona o trgovačkim društvima on je također u proceduri, znači Vlada je usvojila i uputila ga u saborsku proceduru tako da će i on doći u ovom periodu na red. A što se tiče aktivnosti zbog čega smo, ovo predlažemo danas mislim da je intencija i Vlade RH i složit ćete se svi kroz raspravu klubova koja se danas održala da ovo je nužno i potrebno bilo donijeti i mislim Vlada je predložila i naše resorno ministarstvo da u ovom trenutku sve ove, sve ove stvari koje su potrebne stavimo i jednostavno ovaj da bude opreza i u smislu

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, dakle i u sve tri u zakone odnosno izmjene i dopune kažete i činite da je važno da se nadogradi informacijski sustav registra bez obzira dal je riječ o zakladama, udrugama ili ustanovama kojim upravlja ministarstvo. Dakle, mi se danas svi kunemo i svi volimo govoriti o informatizaciji, stvaramo zakonske preduvjete da bi ta informatizacija trebala biti ali bi bilo dobro da zaista funkcionira i da zaista sve informacije koje imate možete tu imati. Dakle, vi možete imati tu i da vam blinka crveno ako se dese nekakve suprotnosti vezane uz zakon. Ono što mene zapravo zanima u ovoj replici kako to funkcionira u vašem ministarstvu, u kojem dijelu to treba dopuniti i kako vi s tim upravljate i kako u bilo kojem trenutku jer ako sve je dobro vi u bilo kojem trenutku možete dobiti sve …/Upadica: Hvala./… informacije od nekog od ustanova ili zaklade ili udruge. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Poštovana zastupnice što se tiče Zakona o ustanovama, znači ustanove se upisuju u sudski registar, a što se tiče Zakona o udrugama i zakladama točno je naše resorno Ministarstvo pravosuđa i uprave vodit taj registar udruga i zaklada. Što se tiče tih povezanosti jasno je da se uvijek je potrebno nadograđivati i ovo što ste vi i naveli i to je intencija kako bi se što prije moglo u najkraćim rokovima i donijeti određene odluke i unijeti sve ono što je potrebno i kroz tu i unijeti sve ono što je potrebno i kroz tu službenu evidenciju povezivanja registara moći će se to, to znači zasigurno i omogućiti na način koji ste i sami naveli. **Reiner, Željko Poštovani isto tako problematiziram visinu kazne koja je propisana 300 eura, mislim da nije zadovoljavajući iznos koji bi spriječio daljnje vandalizacije ili pokušao prevariti sustav. Drugo što vas pitam što mislite po pitanju zaklada dakle imali smo primjer gdje je Hrvatska svemirska zaklada zaklada prodavala plin Petrokemije gdje je zapravo riječ o jednom čudovitom kljunašu, a koji nije našao mjesta u ovim izmjenama zakona. Poštovani državni tajnik. nije isti prekršaj ukoliko netko nije predao zapisnik sa održane skupštine ili netko tolerira ravnatelja koji, koji ima pravomoćnu presudu za ova djela koja su navedena i u tom smislu kazne su u odnosu na optužni prijedlog odnosno na pokretanje donošenje obveznog prekršajnog naloga različite. ovog dijela koji ste u drugom pitanju naveli, jasno je da će sada dodatno s ovim rigoroznim navedenim to znači u zakon i ugrađenim neće se moći takve osobe koje su pravomoćno osuđene to znači biti ni zakladnik, osoba ovlaštena za zastupanje odnosno članovi tijela upravljanja zaklade. Tako da evo i to je jedan način i doprinos da sve takve osobe i pojavnosti budu isključene i u smislu ustanova i udruga i zaklada. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa. Poštovani državni tajniče nisam pravne struke pa molim pojašnjenje u dijelu koji se tiče Zakona o ustanovama kada se govori o dvojezičnosti naziva ustanove. Dakle, upravni postupak nije mjesto gdje će se odlučivati o dvojezičnosti naziva ustanove, ako je a) ustanova s takvim nazivom osnovana zakonom ili uredbom ili b) ako je ustanova osnovana s ciljem zaštite i promicanja odgoja, obrazovanja, kulture i informiranja pripadnika nacionalne manjine. Dakle, nisam pravnik idemo od početka, ako je osnovana zakonom zakone može donositi samo jedino Hrvatski sabor. No, uredbe, uredbe mogu donositi županije ili općine, znači jesmo li ovdje ipak, molim vas za savjet, pitam vas. Postavljam pitanje jer nisam pravne struke teško mi je ovo pročitati. Može li dakle netko osnovati ustanovu, biti osnivač, staviti dvojezičnost bez da to netko malo provjeri odnosno da se radi kako se želi? Čisto pitanje jel evo ne razumijem. **Rukavina, Sanjin** Hvala lijepo. Poštovani uvaženi saborski zastupniče što se tiče zakona i uredbi, jasno je tko može donijeti zakon, a tko uredbe. Uredbe zasigurno ne mogu donijeti Ovo što ste naveli od 1993. godine sukladno Zakonu o ustanovama ništa se nije mijenjalo po pitanju dvojezičnosti. Ključno je i jasno da hrvatski jezik i latinično pismo je ono koje se mora navesti kao prvo, prvo, a sve ovo što ste naveli u smislu dvojezičnosti ustanove je ovaj ukoliko to znači primjenjuju se odredbe obrazovanja, kulture, informiranja pripadnika nacionalnih manjina. Tada naravno ne odlučuje se u smislu ovaj i nema, nema mogućnosti da ne bude dvojezičnost nego je dvojezičnost. Što se tiče sada još je potrebno navesti postoji rješenje … **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, hvala vam lijepa, vrijeme je isteklo. Poštovana zastupnica Orešković. Zahvaljujem. Ministarstvo iz kojeg dolazite zaduženo je i za pripremu nacrta Strategije suzbijanja korupcije i akcijskih planova. Meni je doista žao što vi ne primjećujete da u brojnim ustanovama i zaklada čiji je osnivač i vlasnik RH imamo strahovito puno ajmo to tako reći koruptivnih elemenata. Iako zakon odnosno HRT ima i svoj poseban zakon riječ je također o jednoj ustanovi, ne znam da li vi to znate, ali kada se imenovao aktualni ravnatelj zastupnici su doslovno morali blokirati ovu govornicu na kojoj vi sada stojite kako bi spriječili jedno imenovanje jer se već tada sumnjalo i u sukobe interesa i u brojne druge nezakonitosti koje će se tek dogoditi, a a otprilike su na istom tragu kao što su bile i njegovog prethodnika koji je zbog korupcije i zatvoren. Nikakav novi model osim onog usklađivanja sa Europom…/Upadica Reiner: Hvala/…niste ni predvidjeli jer vam do toga nije niti stalo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani državni tajnik. Pa poštovana i cijenjena zastupnice, mislim da se dodatno poboljšao zakonski tekst i da sve ono što je možda i bilo moguće da se sada ugradilo da jednostavno neće bit moguće u smislu ova tri prijedloga zakona, tako da zasigurno je intencija bila i našeg resornog ministarstva i Vlade RH da se pooštre mjere upravo zbog sprječavanja svih u javnosti koje ste i spomenuli. Hvala vam lijepa. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prva će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovana zastupnica Romana Nikolić, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici i državni tajniče sa suradnicom. Sukladno donesenim mjerama i aktivnostima temeljem akcijskoga plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koje je Vlada još usvojila u svibnju ove godine, danas eto raspravljamo o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama, udrugama i zakladama. Tim zakonima predviđa se uvođenje mehanizama koji će osigurati provjeru svih podataka danih u fazi osnivanja pravne osobe, te spriječiti osobe pravomoćno osuđena za kaznena djela pranja novca i financiranja terorizma da djeluju kao ravnatelji ustanova, udruga i zaklada, kao što se i uvodi zahtjev za provjeru kriminalne prošlosti tih osoba, uključujući provjeru ciljanih financijskih sankcija i to je sve u redu i nama je to prihvatljivo, no međutim dolazimo do onoga dijela kojeg mi želimo nadopuniti kao Klub Socijaldemokrati i, i zbog, na šta smo i podnijeli amandmane, a to je da tražimo izmjenu odnosno nadopunu predloženog čl. 39. st. 2. i čl. 44. st. 2. Zakona o ustanovama, a u kojima je potrebno nadodati da ravnatelj ili osoba za zastupanje ne može biti i osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv spolne slobode i to od čl. 153. do 157. KZ-a, zatim kaznenoga djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta od čl. 158. do 162. KZ-a, kao ni osoba koja je u bilo kojem obliku prekršila protokol o postupanju u slučaju seksualnoga nasilja dok je obnašala svoju dužnost. Što se tiče Zakona o udrugama tu bi tražili izmjenu i nadopunu predloženog čl. 39. st. 2. i čl. 44., samo da se nadoda da ravnatelj i osoba za zastupanje ne može biti i osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv slobode, spolne slobode, znači uz, uz seksualno iskorištavanje a to sve zahtijevamo radi jačanja učinkovitosti hrvatskog pravnog sustava zaštite prava i djece i svih drugih osoba koje su žrtve ili kako bi spriječili da postanu žrtve nasilja. Iako se u javnom prostoru ponekad stječe dojam da je vođenje udruge jednostavan i lagan posao, te da taj pravni oblik nije reguliran brojnim propisima, ta konstatacija nije točna. Naime, vođenje cjelokupnog poslovanja udruge iziskuje predani i aktivni angažman svih zaposlenika udruge budući da o njihovom radu, a potom i o drugim faktorima npr. financijskim ovisi uspjeh realizacije projekata udruge, a samim time i stabilnost i opstojnost udruge. Uz to djelovanje udruge regulirano je različitim zakonskim propisima, kako pravnim, tako i financijskim. Najčešće se veliki broj udruga osniva radi realizacije točno specificiranoga cilja koji će u krajnjoj liniji pridonijeti i boljitku šire društvene zajednice. U posljednje vrijeme udruge su sve više aktivne u rješavanju goruće problematike u društvenoj zajednici i to posebice u onim situacijama kada državne strukture zakažu u obavljanju svojih temeljnih zadaća. Upravo su tu udruge odigrale ključnu ulogu iako im to u prirodi stvari ne bi trebale biti primarna svrha. Da je tome tako ja sam nedavno prisustvovala otvaranju objekta „Legosi u Centru – mjesto za nas!“ koji je u sklopu centra za nestalu i zlostavljenu djecu u Osijeku koji je eto jučer proslavio svoj 16. rođendan i upravo otvaranje tog centra proizašlo je iz udruge u kojem je predsjednik udruge, sada već ravnatelj tog centra, prije 16.g. imao je viziju, nije odustajao od tog svog cilja da učini sve kako bi zaštitio svako dijete i svaku mladu osobu od svih oblika nasilja pisajući projekte za povlačenje sredstava iz EU i danas eto postao ponosni ravnatelj najmodernijeg centra ne samo u gradu Osijeku i županiji već i u čitavoj Hrvatskoj, a ono što je najvažnije da su djeca i mladi dobili toplo mjesto u kojem će se osjećati sigurno i prihvaćeno. Ovakav predani rad i angažman treba poticati i promovirati, a državni aparat ne smije biti kamen spoticanja. Ono što bi željela naglasiti u ovim izmjenama da unošenje članka za, da osnivač udruge i osoba ovlaštena za zastupanje udruge koja je u izravnom doticaju sa djecom ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Iznimno je važna izmjena i ne samo radi jačanja učinkovitosti hrvatskog pravnoga sustava zaštite prava djece već zato što svako dijete zaslužuje i mora biti sigurno i zaštićeno. Prava djece nemaju rok trajanja, univerzalna su i svevremenska i zato svi zajedno moramo raditi na tome kako bismo osigurali da svaka djevojčica i svaki dječak imaju jedinstvo, djetinjstvo kakvo zaslužuju. Svaka generacija prilika je za stvaranje temelja za novi i bolji svijet, prilika koju ne smijemo propustiti i prilika da stvorimo svijet dostojan djeteta. Što se tiče Zakona o zakladama sve se isto odnosi kao i na ustanove i na udruge i ja se nadam da će evo svi navedeni prijedlozi Kluba Socijaldemokrata odnosno amandmani biti prihvaćeni. Zahvaljujem. ovim izmjenama i dopunama Zakona o udrugama, ustanovama i zakladama doista nema se što prigovoriti osim toga što ne sadržavaju. Dakle, ono što je sada pravni okvir promijenio je doista dobro došlo iako zakašnjelo. Udruga sa svojstvom pravne osobe i strane udruge koje u dijelu kojima se odnosi na osnivača udruge, stranu udrugu i osobu ovlaštena za zastupanje udruge i od strane udruge će se bolje i jednostavnije, će se primjenjivati zakoni koji sprječavaju zlouporabu i u poslovanju i u predstavljanju udruge. Propisuje se da osnivač udruge ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo financiranje terorizma i kazneno djelo pranje novaca za vrijeme dok traju pravne posljedice osude. Ta osoba za koju su uvene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom dok su te mjere na snagi ili dok je pravomoćno osuđena za kazneno djelo neke druge države ako se tim obilježjima odgovara navedenim kaznenim djelima. Odgovarajuće se uređuju i odredbe o upisu strane udruge u Registar stranih udruga kao i odredbe o podnošenju zahtjeva za upis promjena u registar koje se vode pri nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno grada Zagreba a na način da se utvrđuje obveza podnošenja i prijave promjene u slučaju postojanja naprijed navedenih zapreka za zastupanje udruge, odnosno strane udruge. Budući da se preporučena mjera …/Govornica se ne razumije./… odnosi i na osiguranje uvjeta za pravodobno otkrivanje i registracije promjene osnovnih informacija, a što je vezano uz nadzor nad prijavom promjene podataka sukladno zakonu izmijenit će se odredbe o nadzoru kojeg obavljaju ovlašteni službenici nadležnog upravnog tijela, te će se propisati odgovarajuće sankcije za provedbu zakona. Ovim izmjenama i dopunama također se propisuje da osnivač udruga ili osoba ovlaštena za zastupanje udruge koja je u izravnom doticaju sa djecom ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela sa …/Govornica se ne koja su uređena kaznena djela i kazneno-pravne sankcije, te se s tim u vezi uređuju odgovarajuće odredbe zakona. Ovu odredbu pozdravljamo jer je neprihvatljivo da takva osoba osniva udrugu za djecu. Međutim, ostaje otvoreno pitanje što se tiče ustanova gdje bi detaljnije trebalo urediti pitanje zastupanja osobe koje su pravomoćno osuđene za bilo kakva djela povezana sa seksualnim nasiljem prema bilo kojoj osudi. Dakle, što se tiče ustanova to pozdravljamo sve osim toga da bi se posebno trebalo voditi računa i o visini sankcije koja je predviđena, koja je po našem mišljenju preniska. Dakle, te ustanove apsolutno neoprečno moraju biti u mogućnosti biti vrlo jasno kažnjene kako se ne bi ponavljala neka djela koja ugrožavaju zdravlje, život pogotovo djece. Slijedom navedenog što se tiče Zakona o zakladama isto tako pozdravljamo, međutim strane zaklade u Hrvatskoj isto tako pod posebnom pozornošću potrebno je pratiti vezano na njihov politički utjecaj koji mogu imati na sustav zemlje, te je potrebno osim ovih odredbi koje postoje u ovom zakonu prinijeti pozornosti kako se politički sustav uslijed tih zaklada financiranih sada pod većom pažnjom ne bi mijenjao. Tako da, što se tiče samog zakona odnosno sva tri zakona smatramo da su dobro došla, zakašnjena, premalo sankcioniraju i što se nas tiče mi smo za to da u osnovi su zakoni dobri, dobro došli, Kao što kažem premalo detaljno sankcioniraju i premalo sveobuhvatno reguliraju rad ravnatelja

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je u objedinjenoj raspravi tri izmjene i dopune zapravo tri zakona . Jedan je Zakon o zakladama, drugi je Zakon o ustanovama i treći je Zakon o udrugama. Kao što su i moji prethodnici rekli tako ću nekako nastaviti i ja. Dakle, ono što cijenimo, cijenimo da su dobro došle ove izmjene i dopune. Ali nekad imam osjećaj kao da sam u nekakvom paralelnom svemiru i nekakvoj paralelnoj stvarnosti. 12. svibnja 2022. godine je Vlada republike Hrvatske donijela zaključak o prihvaćanju akcijskog plana za učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. Ja ne znam koliko smo mi do sad već različitih dokumenata u ovom Saboru donijeli gdje smo se referirali na sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. Dakle, brdo i direktiva EU su nam došli i brdo toga smo donijeli, da bi sad zaključili da nam je to potrebno i u ova tri zakona. Ja bih rekla šta smo do sad čekali? Gdje smo do sad bili? Zašto to nismo već napravili? Što nam je Vlada trebala donijeti zaključak o prihvaćanju nekog akcijskog plana? živimo u stvarnom svijetu, živimo u stvarnoj priči. Imamo niz stvari gdje smo se referirali na taj problem sprječavanja pranja novca i financiranje terorizma. I sad smo se iz jednog dubokog sna probudili i zaključili da to trebamo napraviti u jednom zakonu kojeg smo imali iz 2018., dopunjavali 2019., dakle i zakonu iz '93. koji je bio dopunjen 2019. i treći zakon je iz 2014. dopunjen 2019. Za očekivati bi bilo da kad su bile izmjene i dopune tih zakona 2019. da je ovo sve bilo ugrađeno u te zakone i da sad to ne trebamo raditi. Ono što zbunjuje dodatno i što moram naglasit, dakle nemamo mi ništa protiv da ovo unutra bude čak štoviše. Ključno pitanje je gdje smo dosad bili, zašto smo spavali, tko je koga trebao probuditi? Ali dobro. Ok, imamo to. Ali ključno pitanje ono što je i državni tajnik uvodno rekao, mi u ovom času imamo izmjenu i dopunu Zakona o trgovačkim društvima, pa vas ja pitam ako su ova tri zakona došla zajedno, zašto nismo izmjenu i dopunu Zakona o trgovačkim društvima jednako tako imali u istom paketu, pa barem isti dan ili isti tjedan raspravljali o tome. Mi u posljednje vrijeme smo već u nekoliko navrata imali slučajeve da smo raspravljali o nekim zakonima koji su se vezali uz neke druge zakone koji su onda naknadno došli. Vi i ja dobro znamo da ono što je u izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima dok tamo ne bude prihvaćeno da ne može u doći u izmjene i dopune ovih zakona. Pa ako smo već 2019. je bila zadnja referentna godina kad su bile izmjene ova sva tri zakona, zašto se Zakon o trgovačkim društvima nije malo pogurao pa onda to imamo paralelno, imamo zajedno i paralelno to mijenjamo. Bojim se da nema tu suvislog odgovora. Bojim se da nema ni suvisle koordinacije svega toga zajedno, ali ono što nekako se meni ključno pitanje nameće, dakle sada do 2022. nas nije smetalo neke stvari koje smo imali u tim zakonima i sve ostalo. Naravno da nas to sad treba smetati i trebamo voditi računa. Postoji još onaj dio na koji se hoću posebno referirati, a to su prekršajne odredbe i pretvaramo kune u eure. Odlično. Moramo pretvoriti kune u eure, znamo i rečeno je po kojoj metodologiji se to pretvara i koje sve zajedno. Ono što bih ja voljela barem u jednom zakonu, a mislim da je ovo tu trebalo biti da predlagatelj kad to ima da da neko obrazloženje i da se probamo krenuti uspoređivati s nekim drugim zemljama EU. Ne mislim da trebate uzeti sve zemlje EU pa svih 26, referentne, referentne zemlje. Mene zanima da li su neki prekršaji koje mi imamo ovdje u prekršajnim odredbama za koje će kazne po ovim prekršajnim odredbama biti, oprostite, ne znam 663 eura ili od 500 do 3.000 eura ili kako već je, što, kakve su te kazne u nekim drugim zemljama EU. Da li su one približno iste, da li su kod nas kazne nešto veće ili su kod nas kazne nešto manje? Ovo je jedna idealna prilika da u tom dijelu napravimo određenu usporedbu jer mi svaki put i kad raspravljamo nekako mislim da je dobro da raspravljamo i raspravljamo o tim prekršajnim odredbama, raspravljamo kazne. Imamo sklonost, apsolutno ne mislim se amnestirati niti ja od te sklonosti da često znamo reći za neke stvari kazne su premale, za neke stvari kazne su prevelike. Na neke kazne upozoravamo pa kažemo dajte smanjite, za neke kažemo dajte povećajte. Ali ja bih voljela konačno da vidim da se u nekim stvarima napravimo neku usporedbu. Kakva je ta kazna vezana dakle uz neke druge zemlje EU? Gdje smo tu u odnosu na to sve zajedno? Još ni jedan prijedlog zakona nije došao pred nas, a da je predlagatelj u odnosu na ovo imao, imamo nekakvo obrazloženje. Oni koji će dolaziti u dva čitanja, ja u prvom čitanju nekako to naglasim pa se nadam da će možda neko za drugo čitanje to i napraviti, ali živi bili pa vidjeli. Budući da ste vi prvo i drugo čitanje, dakle hitni postupak to neće biti, ali zaključno hoću reći slijedeće. Apsolutno podržavamo opciju i varijantu i ono jedino što mora biti, a mora biti da odete u izmjene i dopune zakona i da zaista vodimo računa sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, da vodimo računa tko može biti na čelu pojedinih pojedinih zaklada odnosno pojedinih udruga, da se tu ispod radara ne provuku neke stvari koje se ne trebaju provući i tu je točka. Ono što zamjeramo, zamjeramo što nije i zakon o, izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima išlo zajedno. I zamjeramo ono što ovdje nema, dakle stvari koje ocjenjujemo da bi još trebalo biti, a nema. Hvala lijepo. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedavajući. Državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, apsolutno naročito u ovom prvom zakonu odnosno Zakonu o ustanovama tj. prijedlog zakona o izmjenama i dopunama toga zakona kao i u udruga odnosno zakladama nema ništa sporno uskladiti se i prihvatiti Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kako mu je i puno ime. Svakako da treba u sva ova zakona uvesti mehanizme koji će osigurati citiram iz samog zakona odnosno iz akcijskog plana sprječavanje kriminalaca, a to su oni koji se bave pranjem novca, predikatnim kaznenim djelima i financiranjem terorizma da djeluju kao dioničari, udijeličari i stvarni vlasnici ili direktori. To ćemo spriječiti da ćemo uvesti zahtjev za provjeru kriminalne prošlosti te osobe. Ono što se kod nas u Hrvatskoj pokazuje i to gotovo bih mogao reći kao pravilo, a ne kao iznimka jest da osobe ulaze u određene ustanove, zaklade i udruge bez kriminalne prošlosti, da one svoj kriminalni status tek radom u već spomenutim ustanovama, udrugama ili zakladama uspijevaju ostvariti, rijetko se ko uspije oduprijeti koruptivnom zloduhu koji vlada. Naravno očigledno budući da smo i danas vidjeli u amandmanima na proračun amandman poštovanog zastupnika Bauka o izdvajanju određenog, određenog, ako se ne varam precizno 10 tisuća eura za servisiranje radara, nije prošao, pa ćemo se morati osloniti na akcijski plan za jačanje učinkovitosti. No šalu na stranu, apsolutno Klub zastupnika Domovinskog pokreta nema ništa protiv ovoga, no postavili bismo jedno pitanje. Svi smo za to naravno da osobe kriminalne prošlosti ili sadašnjosti ne smiju ni na koji način biti u ovakvim udrugama, zakladama ili ustanovama, niti kao osnivači, udjeličari i sve ono što sam već rekao i što piše u prijedlogu ovog zakonskog teksta. ne razumijem jest zašto ovdje raspravljamo i o dvojezičnosti, nitko od nas nema ništa protiv da se u hitnoj proceduri uskladimo sa akcijskim planom i da kažemo ne financiranju terorizma i pranju novca, to apsolutno imate podršku svih nas, zašto ovdje mijenjamo i dopunjavamo odredbe čl. 22. zakona u dijelu koji se odnosi na uporabu dvojezičnog naziva ustanove, to je ono što sam poštovanog gospodina državnog tajnika pitao i u replici, ne vidim zašto je to ovdje u ovom zakonu, a ako se usklađujemo sa akcijskim planom, okej idemo to ako treba i sutra ujutro prvo izglasati da jasno svi pokažemo da smo protiv pranja novca i terorizma, no nejasno mi je iz kojeg je razloga ovdje stavljeno i dvojezičnost naziva ustanove i to će se eto sad isto tako nekako ajmo reći prošlepati kroz hitnu proceduru, a smatram da možemo o tome bez problema na miru u tzv. redovnoj proceduri malo ovdje u HS popričati da još jednom pročitam, o dvojezičnosti naziva ustanove ne odlučuje se u upravnom postupku u slučajevima da je ustanova s takvim nazivom osnovana zakonom ili uredbom ili ako je ustanova osnovana s ciljem zaštite i promicanja odgoja, obrazovanja, kulture i informiranja pripadnika nacionalne manjine u kojem slučaju može imati dvojezični naziv neovisno o vrsti osnivačkog akta i naravno sukladno sukladno daljnjim slijedećim zakonima koji uređuju uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina u RH. Bez brige, nema tu kod mene apsolutno nikakve dvojezične ili nacionalno manjinske paranoje, smatram da su prava nacionalnih manjima odnosno njihovo poštivanje preduvjet svake uređene države, no jednostavno Klub zastupnika Domovinskog pokrata smatra da uredbi o dvojezičnosti ovdje nije mjesto ako ćemo u hitnoj raspravi i hitnoj saborskoj proceduri govoriti o usklađivanju sa akcijskim planom, a govorimo i uglavnom smo svi sa njime suglasni. Što se tiče samih ustanova sa velikim zadovoljstvom ću vam predstaviti jednu inicijativu koja je došla iz Osječko-baranjske županije od naših županijskih vijećnika, a baš je vezana uz dodjeljivanje naziva odgojno obrazovnim ustanovama. poštovani kolega Zlatko Ahić radi o tome kroz Osječko-baranjsku županiju, radi na tome, a uskoro ćemo vjerujem predstaviti inicijativu i na nacionalnoj razini. Inicijativa je to Domovinskog pokreta koja se odnosi na odavanje trajne počasti djeci žrtvama Domovinskog rata. Naime, želimo da se odgojno obrazovne ustanove ne samo u Osječko-baranjskoj županiji nego i u ostalim županijama u kojima su djeca bila žrtve rata da se imena te djece trajno urežu svima u sjećanje kroz upravo imenovanje odgojno obrazovnih ustanova po njima. Naše obrazloženje je vrlo jednostavno i skromno. Podaci kažu, djece žrtava Domovinskog rata u Osječko-baranjskoj županiji 4 stotine i dvoje, od toga 39. smrtno stradalo tijekom Domovinskog rata. Osnovana je i komisija koja ima legitimne mogućnosti u Skupštini Osječko-baranjske županije predložiti prijedloge za promjenu naziva osnovnih i srednjih škola po stradaloj djeci, naravno uz suglasnost obitelji. Ovo je evo jedna mirna i skromna, ne huškačka inicijativa Domovinskog pokreta i smatram da se nećete ljutiti ako sam ju na tren samo malo iskoristio u ovom zakonu kada već raspravljamo o imenovanju ustanova i o svim ostalim stvarima. Što se tiče naravno samog usklađivanja sa akcijskim planom mi ćemo to bez problema podržati i u Zakonu o ustanovama, u Zakonu o udrugama, jednako kao i u Zakonu o zakladama, ali ćemo ostaviti još jednom ovo pitanje zašto ćemo u hitnoj proceduri raspravljati o dvojezičnosti ustanova, ne vidim apsolutno nikakvu potrebu da se sa time žurimo, neka i prođe na koncu konca, neka i prođe u ovom obliku niko nema ništa protiv, al dajte nam pravo zastupnicama i zastupnicima, klubovima zastupnika da o tome u redovnoj saborskoj proceduri iznesu svoje mišljenje. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Marija Jelkovac, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo raspravljamo u objedinjenoj raspravi o ove tri izmjene i dopune, u stvari ova tri zakona koje se predlažu u hitnoj proceduri prije svega radi jačanja učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Kako smo već i čuli Vlada je na svojoj sjednici 12. svibnja 2022.g. donijela zaključak o prihvaćanju akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i samim akcijskim planom predviđeno je donošenje izmjena Zakona o sudskom registru, Zakona o trgovačkim društvima, te ova tri zakona koji su danas ovdje na dnevnom redu, a to su Zakon o udrugama, Zakon o zakladama i Zakon o ustanovama. Vezano na to, u Zakonu o ustanovama dopunjuje se Članak 39. koji utvrđuje opće uvjete za imenovanje ravnatelja ustanove na način da to ne može biti osoba kod koje postoji zapreka za članstvo u upravi društva koje je popisano Zakonom o trgovačkim društvima, a to su osobe osuđene za neko od kaznenih djela utvrđenim Člankom 239. stavkom 2., a nakon izmjene Zakona o trgovačkim društvima i te odredbe će uključivati i kaznena djela za pranje novca i financiranje terorizma. Nadalje, dopunjuje se i Članak 44. stavak 2. kojima se razrađuju slučajevi u kojima upravno vijeće treba razriješiti ravnatelja kao i prekršajne prekršajne odredbe zakona na način da se propisuje prekršajna odgovornost ustanove ako je ravnatelj imenovan protivno tim uvjetima. Mijenjaju se i odredbe koje se odnose na uporabu dvojezičnog naziva ustanove na način da se usklađuje sa Zakonom o upravnom postupku te se u prekršajnim odredbama mijenja valuta u novčanim kaznama i to zbog uvođenja eura kao nacionalne valute. U izmjenama Zakona o udrugama propisuje se da osnivač ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena na, za kaznena djela financiranja terorizma ili pranje novca te osoba za koju su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom ili koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela neke druge države koja je po bitnim obilježjima odgovaraju navedenim kaznenim djelima. Također navodi se da osoba ovlaštena za zastupanje udruge pored navedenog ne može biti i osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povreda obveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Uređuju se i odredbe upisa stranih udruga u Registar stranih udruga te se utvrđuje obveza podnošenja prijava promjene u slučaju postojanja navedenih zapreka za zastupanje udruge. Mijenjaju se i odredbe o nadzoru te se propisuju odgovarajuće sankcije za povrede zakona. Propisuje se također da osnivač udruge i osoba ovlaštena za zastupanje udruge koja je u izravnom doticaju s djecom ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenog djela spolnog zlostavljanja, iskorištavanja djeteta. Ovo je također pozdravljamo jer je to nešto što se nastavlja i na onu strožu kazneno-pravnu zaštitu koju imamo i koju smo u stvari u izmjenama Kaznenog zakona dosada već napravili što se tiče zaštite djece od spolnog iskorištavanja i zlostavljanja. Dorađuje se odredba vezano na vođenje registara te se omogućuje efikasnije provođenje postupka brisanja iz Registra udruga. U Zakonu o zakladama propisuje se da zakladnik ne može biti također osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela financiranja terorizma ili pranje novca te osoba za koju su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom ili koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela neke druge države koja su po svojim bitnim obilježjima također odgovaraju navedenim kaznenim djelima. Za osobe ovlaštene za zastupanje i članove tijela upravljanja zakladom također se propisuju zapreke za imenovanje na isti način kao i za osobu ovlaštenu za zastupanje udruge. Dorađuju se odredbe o upisu stranih zaklada u Registar stranih zaklada i odredbe o upisu promjena u registar te odredbe o nadzoru, a uvode se i sankcije za povrede samog zakona. Također se kao i kod Zakona o udrugama dopunjuju odredbe o vođenju registra te se omogućuje efikasnije provođenje postupka i brisanje, postupka U stvari u sva tri zakona izmjene i dopune primarno se odnose na ispunjenje preporučenih mjera …/Govornica se ne razumije/… što se, što će ustvari doprinijeti i učinkovitosti našeg sustava u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma što svakako želimo i pozdravljamo. A isto tako samim time bit će i spriječena zlouporaba tih pravnih osoba u nezakonite svrhe. Zbog svega navedenog Klub HDZ-a podržat će izmjene i dopune sva tri predložena zakona, a isto tako očekujemo da će u skoroj raspravi ovdje pred nama biti izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima, a na iz istih ovih razloga koje ćemo onda također podržati. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada idemo na pojedinačne rasprave i prvi će govorit poštovani zastupnik Dražen Srpak. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Državni tajniče, kolege zastupnici u raspravi ću se fokusirati na Zakon o udruga, a pogotovo o onim malim udrugama koje su po našim lokalnim sredinama. Novim Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama uvest će se red u funkcioniranje rada naših udruga, a pogotovo možemo reći i financijski red, a svakako i sprječavanje ulaska u upravljačke strukture naših udruga osoba koje to ni po čemu ne zaslužuju i mogli bi isključivo koristiti udruge kao paravan za kriminalne aktivnosti pobrojane u prijedlogu ovog zakona u vidu pranja novca te financiranja terorizma. Ujedno ćemo ispuniti preporuke odbora stručnjaka Vijeća Europe …/Govornik se ne razumije./… Izmjenama i dopuna zakona uredit ćemo pravni okvir koji se odnosi na osnivače udruge, strane udruge te osobe ovlaštene za zastupanje udruga to što je prijedlogom zakona propisano da osnivači ne mogu biti osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela financiranja terorizma ili pranja novca. Također što je jako važno, propisuje se da to isto vrijedi i za osobe koje su pravomoćno osuđene i za kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, za prijevare, stečajeve, razna pogodovanja itd. Svakako je od izuzetnog značaja i to što se propisuje da osnivač udruge ili osobe ovlaštene za zastupanje udruga koje su u izravnom doticaju sa djecom ne mogu biti osobe koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela iz segmenta spolnog zlostavljanja ili iskorištavanja djece. Ovim zakon propisuju se također učinkovite kontrole i nadzor nad radom udruga, a Registar udruga i registar samih udruga povezuju se sa odgovarajućim evidencijama što će također doprinijeti kontroli poštivanja odredbi iz prijedloga ovog zakona. Prekršajne odredbe u kojima su predviđene ozbiljnije kazne zasigurno će također donijet reda i pravilnije, pravilniji rad udruga. Iako treba reći da za one male udruge na terenu koje rade jako dobar posao i u pravilu pravilu su često i nositelj društvenog života i nisu tako male, jer njih vode ljudi koji nisu baš ni pravni stručnjaci niti pak su u tome toliko vješti da bi to bilo sve bez ikakvih mogućih problema. U Hrvatskoj postoji veliki broj raznih udruga počevši od onih sportskih, kulturnih udruga civilnog društva i raznih drugih, te one svojim djelovanjem pridonose pogotovo na razini lokalnih zajednica razvoju i sporta i kulture, tehničke kulture i u mnogim manjim općinama i gradovima su nositelji društvenog života. Općine i gradovi financiraju rad svojih udruga putem javnih natječaja i prema donesenim kriterijima negdje više, negdje manje zavisno od financijskih mogućnosti određenog JLS-a ili pak često i poimanja važnosti toga. Takve odluke jer je riječ o ozbiljnom novcu koji se izdvaja za udruge koje zapravo bez tih sredstava ne bi mogle ni djelovati, a zauzvrat se uz sve one pobrojene koristi za lokalnu zajednicu traži i uredno financijsko i pravno poslovanje a svakako i to da tim i takvim udrugama rukovode ljudi koji će svojim imenom i prezimenom garantirati da će sve biti u skladu sa zakonom. Izmjenama zakona prije par godina učinjena su značajna poboljšanja u vidu pravilnog funkcioniranja rada udruga, te su na terenu vidljivi značajni pomaci na bolje. Ovim izmjenama pak se također pridonosi daljnjem napretku pravilnog funkcioniranja udruga i vidim to svakako kao vaš dobar posao. Hvala lijepa. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega kao što ste i sami naveli u našem društvu djeluju brojne udruge prije svega udruge civilnog društva koje pomažu i u što kvalitetnijem životu zajednice, udruge sporta, kulturne udruge i u stvari mislim da sve te udruge posluju na dobar način. Ali baš zato dobro je što uvodimo ovakve odredbe kako neki ne bi iskoristili taj prostor udruga upravo u negativne svrhe i na taj način bacili sjenu na sve one dobre udruge koje rade dobar i kvalitetan posao za svoju zajednicu. Smatrate li možda da bi isto tako udruge na transparentniji način mogle i trebale prikazivati od koga su sve financirane i da li bi to onda doprinijelo i njihovoj kvaliteti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Srpak. **Srpak, Dražen (HDZ)** Hvala a može ući i neki drugi novac udruge koji nema baš uvijek možda i najčistije namjere ili najčistije podrijetlo. Ali želim reći svakako da naše udruge pogotovo po manjim općinama, gradovima vode ljudi koji su samo volonteri, koji se jako trude i doprinose lokalnoj zajednici. Hvala lijepa. Sada će govoriti poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite. Zahvaljujem predsjedavatelju, kolegice i kolege. Evo znate kako sam ja opisala ova tri zakona o kojima objedinjeno raspravljamo? Pa za mene oni prikazuju kakvo je danas stanje nacije, jedna mala dijagnozica. Svi ćemo se složiti da tu nema ništa sporno manje-više zato što nema praktički niti ništa u tim zakonima i usvajamo ih jer to tako traži neka eur9pska direktiva. A ono otprilike traži da osobe koje imaju kriminalnu prošlost ne mogu biti udjelničari, niti ravnatelji evo u ove tri pravne osobe u zakladama u ustanovama i u udrugama. Dakle, osobe kriminalne prošlosti ne mogu biti udjelničari i ne mogu upravljati sa tim tijelima. Ali u istoj toj državi koja donosi ova tri zakona u hitnoj proceduri možemo imati političku stranku kriminalne prošlosti koja upravlja državom i tom državom vlada. I bilo bi zanimljivo pobrojati koliko je HDZ-ovaca koji su sada zastupnici u 10. sazivu Hrvatskog sabora bili ujedno i visoko pozicionirani članovi HDZ-a u vrijeme Ive Sanadera. I ako to nije nakaradno i ako to nije okretanje pile naopako i ako to nije potpuna sljepoća na samu suštinu nekog antikorupcijskog pravila, e onda doista ne znam ima li za ovo stanje nacije uopće više ikakve nade. I samo da još nešto malo ispravim u retorici. Kada se kaže da je svrha ovih zabrana da osobe kriminalne prošlosti ne mogu biti postavljene za ravnatelja pa nije to baš tako jaka antikorupcijska mjera. Dakle, to su ljudi koji su kazneno djelo već i počinili, očito su već i neku kaznicu osudili inače ne bi baš puno njih slobodno šetalo i dalje nastavilo sa svojim životom već je to više jedna poruka, jedna moralna poruka društva da se kaže koje to vrijednosti taj pravni sustav njeguje, koje to vrijednosti štiti pa se takvim osobama želi dati nekakva packa. A prave antikorupcijske mjere i prava zaštita od daljnjih zlouporaba pozicija trebaju se implementirati tamo gdje netko se nalazi u situaciji da ponovno može krasti. E to je onaj dio politika i odredba i pravila i strategija koje na žalost jesu u nadležnosti resornog ministarstva, ali niti od resornog ministra, a niti od od strane ovdje prisutnih predlagatelja nije za očekivati da će išta suvislo osmisliti. A zašto je tome tako? Kažem vraćam se na onaj početak. Tko je taj koji antikorupcijska pravila osmišljava? Pa upravo onaj koji po toj istoj logici EU da oni koji imaju kriminalnu prošlost ne bi trebali biti udjelničari, niti ravnatelji, niti upravljači trenutno sjede u hrvatskoj Vladi. Hvala. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Pavića. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Poštovana zastupnice, veliki broj nas koji smo bili u lokalnoj vlasti, bili da smo bili u gradskim i općinskim vijećima, bilo da smo bili u mjesnim odborima i nekim drugim dijelovima upravljačke strukture u gradu ili općini znamo da ima problema sa financiranjem udruga, pogotovo udruga o sportu. Svi naslućujemo da ima nekih izvora, sredstava koje dolaze u te udruge, vidimo po rashodima da su rashodi daleko veći od onog što je prikazano u knjigama, znamo da se na čelu tih udruga uvijek stavljaju osobe koje imaju veze, koje imaju poznanstva, koje mogu nabaviti novac i nakon toga kad dođe inspekcija ne pronađe ništa i to tako već ide iz godine u godinu, to se dešava godinama tako. Nismo uspjeli, ja sam pokušao pronaći na, na, na internetu da je netko možda bio kažnjeno gonjen, da je možda netko bio kažnjen, međutim nisam našao ovoga takve podatke da bi to bila nekakva točna statistika, pa možda ako vi znate s obzirom da ste bliže, vi ste pravnik,

županija, gradova i općina, jer sva ta tijela imaju svoje ustanove, zaklade, svoje pravne osobe, svoja trgovačka društva, svoje udruge, dakle ne nužno u svom vlasništvu, ali primjerice jedan gradonačelnik ili jedan općinski načelnik član je udruge sportske, pa sve ono što ne može što bi se reklo pokrasti iz državnog proračuna jel tu ga ipak netko kontrolira, prebaci na udrugu, a onda u tu udrugu sportsku zaposli pola svoje rodbine, brat npr. da trenira juniore ili takve neke slične situacije, ali sve je to po zakonu i u RH sve se to smije. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeći će govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić, izvolite.

Zahvaljujem poštovani predsjedavajući, poštovani tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Htio bi skrenuti samo pozornost na nekoliko stvari. Prva stvar je već ono što sam pitao tajnika u svojoj replici, a to je što smo čekali do sada? Imamo Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorističke djelatnosti od 2017.g., znači mislim da je donesen baš u studenom 2017.g. i mi sada nakon 5.g. evo uspijemo ići usklađivati ostale zakone sa tim zakonom. Imamo problema mi i sa ostalim zakonima, već smo o tome tu govorili i za ovom govornicom, govorili smo u sabornici o problemima jer i neki drugi zakoni nisu usklađeni sa tim zakonom i zapravo se taj zakon ne može provoditi zbog toga što taj zakon, što oni drugi zakoni nemaju one članke i ove članke koje odnosno stavke koje bi trebali imati da bi se mogao provoditi taj zakon, to je prvi problem. Drugo, pitanje opet za tajnika, danas razgovaramo o tri zakona i u sva tri zakona se pozivamo na Zakon o trgovačkim društvima, a Zakon o trgovačkim društvima će biti na raspravi za koji dan, vjerojatno za tjedan ili dva. Zar ne bi bilo logičnije s obzirom da se pozivamo na stavke zakona koji još nije donesen, da najprije taj zakon donesemo, pa se nakon toga na taj zakon pozivamo jer mi još uvijek ne znamo što ćemo u Zakonu o trgovačkim društvima zapravo usvojiti, hoćemo li imati nekakve amandmane, hoće li ti amandmani biti usvojeni, hoće li možda biti zakon poboljšan, možda će biti nešto postroženo u tom zakonu, zar ne bi bilo logično da smo prvo raspravljali Zakon o trgovačkim društvima, pa nakon toga taj zakon da se lakše pozivamo na te članke zakona koji su, koji se ova tri zakona? I treće pitanje je vezano za informacijski sustav koji se spominje kod udruga. Spomenuo sam maloprije, svi mi koji smo bili u gradskoj vlasti, svi koji smo bili u gradskim vijećima ili u mjesnim odborima, svi koji smo imali dodir, doticaj sa udrugama znamo da se udruge financiraju na svakojake načine, znamo da nemamo prave podatke o tome odakle dolazi novac, ono što se vidi vidi se potrošnja novca koji je došao preko računa, ostalo se ne vidi, vidi se, po rashodima se vidi da je potrošeno više novaca, to se vidi zbog toga što znamo što se dešava, međutim na papiru toga nema. U tim istim udrugama su ljudi koji su na relativno visokim političkim položajima, a tamo su baš zbog toga da bi mogli nabaviti novac i tu je tajniče problem. Mi sada problem nećemo riješiti sa ovim zakonom, sa ovih 2-3 članka zakona da zabranimo da osnivač udruge ili zaklade ili ovoga ili vodeća osoba koja će bit na čelu te udruge ili zaklade ne smije biti kažnjena zbog nekakvih kaznenih djela, al zato što će i dalje u strukturi biti ljudi koji će imati takva djela najvjerojatnije i trebamo to postrožiti i trebamo drugačije djelovati u, u tom smjeru. Ukoliko želimo stvarno smanjiti korupciju u našem društvu, ukoliko stvarno želimo smanjiti korupciju u ustanovama, udrugama i u zakladama onda to stvarno moramo do kraja postrožiti. Informacijski sustav koji vi spominjete, spominjete dogradnju sustava koja će koštati 165 tisuća kuna. Ljudi, za 22 tisuće eura, to je nešto malo manje od 22 tisuće eura, znači 21 tisuća pa za to možete kupiti, ali pravi, pravi, dobar informacijski sustav, a vi ste planirali za dogradnju sustava, ne znam za koje, za koje ovoga mogućnosti ćete ugrađivati, ne, to ne piše ali se nadam da ćete mi odgovoriti koje će to biti dodatne mogućnosti tog sustava, da se to plati 22 tisuće eura i na to sam već upozoravao kad smo govorili o NPOO-u, tamo gdje se u plan od strane ministarstva stavilo da će se jedan čovjek, dan informatičara platiti 4.700 kuna. Ljudi 4.700 kuna, to znači da jedan radnik IT-evac koji radi na tom projektu za državnu upravu da će taj čovjek na nivou mjeseca ako radi 20 dana zaraditi 94.000 kuna. Je li to vama normalno ili je to opet prostor za korupciju i pranje novaca? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, imamo nekoliko replika. Prva je poštovane zastupnice Orešković. Zahvaljujem. Evo kolega da nastavimo onaj dijalog o načinu izvlačenja proračunskog novca za financiranje i što bi bili, a što ne bi bili učinkoviti modeli. Imali smo nedavno odnosno danas smo ga izglasali Zakon o sportu pa se tu vratilo na staro nešto što je Hrvatska čak u jednom trenu i uspjela isposlovati u tim pregovorima s EU. Naime, tražilo se da politika izađe iz sporta, tražilo se da izađe iz nekih struktura poput ne znam članova HDZ-a iz Hrvatskog nogometnog saveza, ali je naša politička scena uvijek našla načina da političare čuva tamo gdje novac stiže i gdje se novac slijeva. Pa onda kada se radi onaj sustav javnih potreba u sportu tada se već dobro isplanira kako će se jedna sportska udruga lijepo isfinancirati jer sve to naciji koristi je li, ali najviše koristi dužnosnicima i političarima koji na izvršnoj poziciji. (Nezavisni)** Nažalost, u proračunima jedinica lokalne samouprave mi uvijek planiramo sredstva koja će se nakon toga dati zajednici sportova. I ta zajednica sportova bi zapravo trebala onda rasporediti sredstva na sportska društva odnosno na klubove. Međutim, u praksi se dešava nešto drugo. Onaj dio novaca koji se nalazi na stavci sporta se stvarno da zajednici i zajednica taj novac podijeli, a nakon toga se još sa nekih drugih stavaka dijeli udrugama koje su podobnije od ostalih udruga. I to su najčešće one sportske udruge koje imaju veliku masovnost od strane djece. Nažalost to je tako, a ostali su uvijek zapostavljeni. To naravno gradsko vijeće ima tamo gdje je većina zna se kako se to izglasa, zna se kako se to kasnije raspodijeli i nakon toga kako ste vi rekli u svojem izlaganju sve ostaje čisto. Nažalost. **Reiner, Željko Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Pavić postavili ste zapravo u svojoj raspravi pitanje zašto prvo donosimo odnosno imamo Prijedlog Zakona o udrugama, ustanovama i zakladama, a tek onda ZTD. Dakle čisto da naglasim dakle već sada u Članku 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, već dugo vremena imate zapravo prepreke odnosno ograničenja da bi netko mogao biti imenovan direktorom odnosno članom uprave trgovačkog društva, točnije 4 alineje. Koliko vidimo dodat će se i ova peta vezano za kazneno djelo pranje novca i financiranje terorizma. Međutim, ovo nomotehničko rješenje koje je ovo predviđeno govori se dakle u Članku 39., novi članak koji se predlaže da ne može biti osoba koja dakle za koju postoje prepreke koje postoje za člana trgovačkog društva. Prema tome na taj način mislim da će se vrlo jasno izbjeći ovo što ste vi zapravo natuknuli da će se ponovno nešto mijenjati. Neće se morati mijenjati jer su već ograničenja …/Govornik se ne razumije./… su predviđena to će se moći upravo nomotehičkih rješenjem primijeniti i ovaj slučaj. Poštovani zastupniče hvala što ste to spomenuli. Ja znam da to piše u zakonu i znam koje su izmjene, izmjene su opet vezane za ovu istu međunarodnu organizaciju koja je tražila. Znači potpuno je sve isto i tekst je isti, uvodni tekst je potpuno isti. Dopune će opet biti vezane ovaj zakon odnosno za sprječavanje pranja novca i vezano za financiranje turističkih djelatnosti. Sve je to jasno. Međutim, zakon dok se ne donese, mi ne znamo što će u njemu pisati osim ako vi ne znate da ćete izglasati ono što piše u njemu. Ako je to tako onda nema smisla o tom zakonu raspravljati onda recite gledajte tamo je već odluka je donesena i nećemo više o tome raspravljati. Jer gledajte mi smo dali i sada i sada smo dali amandmane, na ova tri zakona smo dali amandmane i dat ćemo vjerojatno amandmane i na Zakon o trgovačkim društvima. I ako se amandmani prihvate pitanje je hoće li se onda pozivati na iste stavke odnosno članke zakona odnosno na neki drugi članak Zakona o trgovačkim društvima. A da to piše to se s tim slažem. **Reiner, Željko Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani kolega Pavić, vratit ću se djelomično na repliku koju sam imala i prema državnom tajniku, a riječ je o nadogradnji informacijskog sustava. Dakle, mi sad radimo izmjene i dopunu zakona o kojem govorimo o nadogradnji informacijskog sustava kojim upravlja resorno ministarstvo i u kojem će resorno ministarstvo imati mogućnosti dobivati podatke i sve ostalo. Budući da vi imate dugogodišnje iskustvo kad je riječ o informacijskim sustavima obzirom da ste i u pojedinačnoj raspravi pretvori sumu koja je u eure i rekli da se za to eure koje je namijenjena može kupiti jedan dobra sustav uvijek ostaje pitanje što se tu radi jer na kraju dana kad mi podvučemo crtu ministarstvo ima loš sustav, ne upravlja se njima na koji način treba, informacije koje oni trebaju dobiti odnosno u realnom vremenu se dobiju. Ti sustavi zapravo trebaju funkcionirati na način da nešto upozoravaju ministarstvo, a i da građanima budu dostupni, ali od toga ništa, pa vas lijepo molim vaš komentar. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Sa svime i hvala vam što ste mi dali priliku da još to malo pojasnim. Radi se o tome da smo mi od 1990. godine izgradili cijeli niz informacijskih sustava, izgradili smo cijeli niz registara, međutim nažalost danas 2022. godine znači nakon 32 godine samostalnosti RH većina tih sustava međusobno ne razgovara. Nema mogućnosti razmjene podataka odnosno mogućnost postoji ali se to ne koristi. I onda se dozvoljava da se ide u izgradnju ovakvih parcijalnih informacijskih sustava koji nisu dio cjeline, što nije dobro. Davno smo govorili o tome da treba postojati centralno mjesto koje će govoriti i razmišljati o informatizaciji svih tijela jedinice, Bez toga ne možemo napraviti pravu informatizaciju jer ovdje lijeva ne zna što radi desna. I non-stop se troši novac, a efekti su jako mali. I to vam se dešava iz godine u godinu, iz proračuna u proračun. Hvala lijepa. Sada će završno u ime Klub zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Nikola Mažar. Izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicom, cijenjene kolegice i kolege saborski zastupnici. Evo kao što smo čuli i od predlagatelja i u današnjoj raspravi pred nama su izmjene i dopune tri zakona, Zakona o ustanovama, Zakona o udrugama i Zakona o zakladama, prije svega u objedinjenoj raspravi iz razloga što u biti u sva tri zakona izmjene i dopune su vezane po istoj tematici, s jedne strane vezano za akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskoga sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kojega je donijela Vlada RH 12. svibnja ove godine, a s druge strane dakle vezano i za preporuke od stručnjaka Vijeća Europe…/Govornik se ne razumije/…koje su sadržane u izvješću o petom krugu evaluacije RH iz prosinca 2021.g. i tu je ujedno odgovor i kolegi Paviću kada je postavio pitanje zašto nešto nije ranije doneseno, upravo iz toga razloga s obzirom da su te preporuke u petom evaluacijskom krugu donijete u prosincu 2021.g. i upravo iz toga razloga i Vlada RH i danas HS o njima raspravljaju. Također što je bitno svim ovim izmjenama i dopunama zakona uređuje se ne samo vezano za kaznenu prošlost određenih pojedinaca koji bi htjeli biti ravnatelji ustanova, zaklada i udruga ili vezano za sustav sprječavanja pranja novca i financiranje terorizma nego se prije svega proširuju i dodatno osnažuju i dosadašnje kaznene zapreke koje su prije svega propisane u drugim zakonskim propisima, pa tako i u Zakonu o trgovačkim društvima, a u kojima stoji da osobe koje su kažnjene za kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenju stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, ne mogu obnašati te dužnosti. Dakle, danas dodatno ojačavamo to proširenjem drugih kaznenih djela i to je i odgovor kolegici Orešković evo koje nažalost ovdje nema…/Upadica koja je spomenula da opet nešto donosimo ili mijenjamo sukladno preporukama EU, dakle ne, nego proširujemo i dodatno osnažujemo već postojeće odredbe koje se nalaze u drugim zakonskim propisima. Isto tako važno je za napomenuti da osim proširenja kaznenih djela učvršćuje se i upravno vijeće dakle gdje se nameću prekršajne odredbe i gdje se govori da slučajevi u kojima upravno vijeće je dužno razriješiti ravnatelja ustanove, te se utvrđuju prekršajne odgovornosti ustanove, ona će biti također kažnjena za nešto što nije dakle napravila u svome djelokrugu rada. Također čuli smo i u raspravi, to je važno još jednom ponoviti da sukladno i izmjenama i dopunama KZ kojeg smo imali nedavno na plenarnoj sjednici gdje smo dodatno išli zaštititi djecu vezano za pravnu zaštitu prava djece gdje je osnivač udruga i osoba ovlaštena za zastupanje udruge koja je u izravnom doticaju sa djecom ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela spolnoga zlostavljanja i iskorištavanja djeteta temeljem zakona kojim se uređuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije, dakle i ovdje sada imamo da proširujemo i taj dio što je svakako bitno i ključno za pozdraviti, da se dakle ne nalazi samo u onome općem zakonu nego i u ovim drugim zakonskim propisima i na kraju što je jako dobro i jako bitno da se ovim izmjenama i dopunama radi to je vezano dakle i za registre udruga, zaklada ustanova koji će osim dodatne transparentnosti i osim dodatne objave podataka sada imati i da će državna tijela morati po službenoj dužnosti provjeravati podatke koje su dane u fazi osnivanja pravne osobe tako što će se dodatno propisati i njihova dužnost da u svrhu utvrđivanja činjenica danih u izjavi po službenoj dužnosti provjeri točnost tih podataka u odgovarajućoj službenoj evidencija, s time dakle dodatno osim samoga zakona učvršćujemo da i prilikom samoga početka upisa u registre će upravo ta državna tijela kojima je to dužnost provoditi po službenoj evidenciji. Iz svih ovih razloga dakle Klub HDZ-a će podržati izmjene i dopune Zakona o ustanovama, udrugama i zakladama i vjerujem da s ovim ćemo nastaviti daljnju reformu hrvatskoga pravosuđa, što nismo prepoznali samo mi nego i nadležna tijela EU. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem se predsjedavajući. Ova tri zakona zapravo su nekakva osnova, fundament razvoja civilnog društva u bilo kojoj zemlji, pa tako i u Hrvatskoj i u smislu izmjena koje se predlažu zaista pozdravljamo odredbe koje se tiču povećanja transparentnosti rada, ali isto tako i odgovornosti osoba koje imaju određene funkcije, pa tako i ovo o čemu je prethodno govorio moj kolega Mažar, dakle onemogućavanje da dolazimo u neke apsurdne situacije gdje zaista su primjerice ravnatelji ustanova osobe koje su bile pravomoćno osuđene za određena kaznena djela, a koja se tiču zapravo upravljanja javnim sredstvima ili, ili sredstvima tvrtki. Taj dio pozdravljamo i smatramo da je dobar. Ono što ću ja istaknuti izvan je okvira izmjena, ali se tiče primjerice posebno zakladništva u Hrvatskoj jest činjenica da Hrvatska još uvijek ima vrlo rudimentarno razvijenu privatnu filantropiju, jel. Razlog tome je zaista činjenica da smo jako dugi niz godina imali dosta ograničavajući Zakon o zakladama koji je osnivanje zaklada zapravo otežavao i postupci su bili jako dugi, to vam mogu reći i iz iskustva u osnivanju određenih zakona, zaista su postupci bili dugi i razina dokumentacije koja se tražila, pa i zakladne imovine koja mora postojati na početku, su bili zapravo zato ograničavajući. Slično je bilo i sa ustanovama, ustanove imaju jednu drugu ulogu i razumijemo da postoje naravno određeni zahtjevi kod osnivanja koji su naravno teži i viši nego što je to primjerice kod udruga, ali zapravo zbog toga imamo i taj dio u smislu privatnih ustanova manje razvijen nego vrlo često one služe zapravo za profitne djelatnosti koje su zapravo bi trebale biti d.o.o. a ne ustanove. I ono što mi je zapravo najbitnije da kažem osim što trebamo ojačati, dakle okvir za razvoj privatne filantropije, ono gdje imamo javne filantropske aktivnosti odnosno financiranje organizacija civilnog društva bilo putem europskih fondova, bilo putem javnih fondova taj sustav sada kakav imamo u onom dijelu koji ide preko Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva je izuzetno ograničavajući i usudit ću se reći loš. Ono što se udrugama događa koje imaju sklopljene ugovore o financiranju za Europski socijalni fond koji u najvećem dijelu je PT2 Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je apsolutno nedopustivo i dovelo je do toga da se velik broj organizacija civilnog društva koje su bile male i posebno one koje su djelovale u ruralnim područjima moraju ugasiti. A znate zašto? Oni potpišu ugovor o financiranju, dobe sredstva iz Europskog socijalnog fonda da provode neki projekt u svojoj zajednici i svaka tri mjeseca naravno moraju podnijeti izvještaj na temelju kojeg trebaju dobiti povratno sredstvo, dakle mora im se refundirati sredstva. Izvještaji se dragi ljudi ne odobravaju po šest, devet mjeseci, nekada godinu dana. Dakle, oni su dužni ulagati novac koji oni većinom nemaju svoj da bi mogli dobiti refundaciju. Refundacije im kasne i po godinu dana. Dakle, postojali su slučajevi kad ljudi nisu dobili sredstva za prvu tranšu a projekt je već završio. To je dovelo zaista do propasti mnogih organizacija civilnog društva i to upravo tamo di nam najviše trebaju, gdje zapravo nadomještaju socijalne usluge države kojih na tim ruralnim područjima nema. Traži se primjerice evo razgovarala sam sa nekoliko ljudi, dakle tražilo se od ljudi da osoba koja u ime udruge potpisuje ugovor, dakle to je osoba koja je ovlaštena za zastupanje mora biti zaposlena u toj udruzi. Di to piše? Koji je to zakon? Koji je to zakon koji kaže da da mora biti zaposlena osoba za zastupanje u udruzi da bi sklopila ugovor. Dakle, takve stvari se nameću koje su ne samo da su kontra zakona, one su potpuno izvan. Dakle, izmišljaju se potpuno nova pravila. I ako se nešto uskoro ne napravi po tom pitanju mi ćemo zapravo imati civilno društvo koje se sastoji od ono vladinih zapravo, vladinih nevladinih organizacija, a ne od onih koji zaista doprinose razvoju i koje su nam nužno potrebne upravo u najugroženijim dijelovima Hrvatske. Evo ja bih isto tako apelirala ovdje i na saborske zastupnike i na Vladu i na predstavnike koje imamo ovdje, da se po tom pitanju nešto napravi. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sad će završno u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Evo samo da odgovorim kolegi Mažaru dok je još ovdje u sabornici, vidim da napušta sabornicu. Kolega Mažar cilj moje rasprave i mog pitanja zašto to nismo ranije donijeli je bio baš taj da ukažem na to da nama ne bi smjele biti međunarodne udruge i europske direktive i europske uredbe osnova za promjenu našeg zakona, a pogotovo ne za borbu protiv kriminala i protiv razno raznih marifetluka koji se provode na visokim funkcijama. To trebamo mi sami provoditi. Vi ste rekli da je to napravljeno tek zato sada zbog toga što je 2020. donesena uredba donesena uredba ili direktiva, pa je sad to naknadno se unosi u zakon. To ne smije biti uvjet za. Ono što sam htio reći u vezi ovih zakona, znači u vezi Zakona o udrugama, mi ćemo dati dva amandmana i to je amandman vezan za članak 1. koji kaže da osnivač udruge ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i kaznenog djela protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta temeljem zakona kojim se uređuje kaznena djela i kazneno-pravne sankcije. I amandman drugi koji je vezan za članak 2. stavak 3. Stavak 3. se mijenja i glasi: Osoba ovlaštena za zastupanje udruge ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i kaznenog djela protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta temeljem zakona kojim se uređuju kaznena djela i kazneno-pravne sankcije. Isto tako imamo i amandmane za Zakon o ustanovama. Amandman prvi koji u članku 2. se mijenja stavak 3. i kaže: Ravnatelj ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv slobode, spolne slobode i kaznenog djela protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta temeljem zakona kojim se uređuju kaznena djela i kazneno-pravne sankcije. I drugi amandman koji kaže da ćemo još nešto promijeniti u stavku 5. tako da dodamo ako nastanu okolnosti iz članka 39. stavka 2. i stavka 2. i 3. ovog zakona. Znači, cilj nam je da još malo postrožimo ove odredbe s obzirom da se tu ovi naši amandmani odnose na spolne slobode i kaznena djela vezana protiv spolnog zlostavljanja. Nadam se da će ti amandmani biti i prihvaćeni od strane Vlade i da će postati sastavni dio zakona. Nadam se da će od strane Vlade biti prihvaćeni svi amandmani koji su predloženi od strane socijaldemokrata, a mi ćemo bez obzira na to da li ćete vi ove amandmane prihvatiti ili ne, mi ćemo za ovaj zakon glasati, jer zakon je dobar. Ove izmjene koje jesu su dobre, nemamo mi ništa protiv tih izmjena. Imamo protiv toga što se donose kasno i što se napravila jedna rotacija. Mislim da se trebalo ipak donijeti prije toga Zakon o trgovačkim društvima, pa tek nakon toga ova dva zakona.

Naime, ja nisam rekao da se sve ovo donosi zato što su se čekale preporuke vezano sa iz EU nego samo sam se referirao na ovaj dio vezano za pranje novca i terorizma, a mi smo u svim ovim pa bar u ovom sazivu imali niza zakonskih prijedloga gdje je Vlada RH donijela antikoruptivne mjere prva u EU, pa čak i zadnje što smo imali o radu na daljinu, gdje smo prva država EU ne čekamo EU. Dobro, to je bila replika pa vam moram dati opomenu. S time bih zaključio raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti i time smo zapravo iscrpili točke za danas. Mi ćemo nastaviti s radom sutra u srijedu je i prva točka bit će Prijedlog Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini „EU Military Assistance Mission – Ukraine“. Želim vam ugodan ostatak poslijepodneva.